Hvala vam.Reč ima narodni poslanik Zoran Tomić.Izvolite. **Zoran Tomić** Zahvaljujem, predsedavajući gospodine Orliću.Uvažena ministarka sa saradnicima, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, dragi građani i građanke Srbije, pred nama je veoma važan zakon, o klimatskim promenama, koji je, kao što su moje kolege rekle, jedan važan korak u daljem unapređenju naše životne sredine, ali i jačanju naše ekonomije.Svi smo svesni da da se klima na planeti zemlji menja, da više nisu ni godišnja doba kao što su bila. Znamo da, s jedne strane, imamo naučno objašnjenje od strane našeg čuvenog naučnika Milutina Milankovića koji se inače bavio ovom problematikom, a sa druge strane,

nije malo bitna, koja je bitna u svetu, doprineti da se izborimo sa klimatskim promenama i da uspemo dalje da se razvijamo, tako da nećemo štetiti našu životnu sredinu.Kolege i koleginice su, inače, istakli da klimatske promene koje se dešavaju dovode do češćih pojava vremenskih nepogoda, koje, nažalost, štetno utiču i na zdravstveni sistem, ali utiču loše i na sektor poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i sveukupno kada gledamo utiču štetno i na BDP bilo koje ekonomije, odnosno potencijal koji ta ekonomija ima ne može možda u punom obimu da se ostvari. Zbog toga je ovaj zakon jako bitan, jer će dati osnovne korake i smernice sa kojima ćemo u narednom periodu, kroz izradu konkretnih strategija i akcionih planova i opredeljivanja sredstava usmeriti korake kako bismo smanjili, pre svega, koncentraciju štetnih čestica u vazduhu koje utiču na taj čuveni efekat staklene bašte, koji, nažalost, štetno utiče na našu privredu.Ono što je važno da kažemo jeste da cilj koji želimo da ostvarimo jeste da se smanji taj procenat štetnih čestica za 9,8% u odnosu na vrednosti koje su bile iz devedesete godine, u periodu do 2030. godine. Takođe, ovim zakonom činimo i važne korake kada je u pitanju i proces pristupanja EU, posebno kada govorimo o tom Poglavlju 27. koje danas, kao što znamo, pripada jednom klasteru poglavlja o kojima će se pregovarati u narednom periodu.Inače, kao što je i uvažena ministarka rekla, od 2012. godine, od kada je Srpska napredna stranka došla na vlast, prvo smo se pozabavili bitnim reformama kako bismo ojačali našu privredu, ojačali finansije i stvorili uslove da možemo adekvatno i na pravi način da se borimo za zaštitu životne sredine i pitanje ekologije, ne samo da se borimo rečima ili nekim dokumentima.Čisto zbog građana ću reći da su prethodnici, odnosno ta žuta vlast doneli 2011. godine Nacionalni program zaštite životne sredine. Takođe, 2010. godine su doneli jedan strateški dokument – Nacionalnu strategiju aproksimacije u oblasti životne sredine, gde su se inače bavili temama sistema trgovine emisionim jedinicama GHG čestica. Inače, to je tema kojom ćemo se svakako i mi baviti. Nije konkretno u ovom zakonu rečeno. To je nešto što će se u narednom procesu raditi kako budemo pristupali EU iz iz razloga što želimo da zaštitimo naš energetski sektor, odnosno da on postane stabilan. To ćemo učiniti u onom trenutku kada je i za našu ekonomiju i za našu privredu najpogodnije, kako ne bismo uticali na usporavanje njenog daljeg što sam rekao, u narednom periodu, znači do dve godine, sa razvojem ovih strategija i akcionih planova imaćemo i konkretne korake, konkretne mere koje će se preduzeti kako bismo ove ciljeve ostvarili.Ono što je izuzetno pohvalno je što zakon obuhvata jedan važan segment, a to je segment monitoringa, odnosno praćenja kakva je trenutna situacija kada je u pitanju životna sredina, kada je u pitanju zagađenje vazduha, jer to je nešto što prethodnici nisu radili na tome, nisu ulagali čak ni sredstva da se postave te merne stanice, da one funkcionišu, već je to nešto što će se u narednom periodu raditi, jer za te za te potrebe sada posle uspešnih reformi, koje je predsednik Aleksandar Vučić kao premijer, pokrenuo i sproveo, imamo tih sredstava.Znači, ono što je jako važno je da će postojeće stanice biti unapređene, u sredinama gde ne postoje biće postavljene stanice. Na taj način prikupljaće se u kontinuitetu podaci, jer kao što znamo, pričaćemo o tome na sutrašnjoj sednici, statistika je jako važna prilikom donošenja bilo kakvih odluka, jer vi kada imate ispravne, kada imate kvalitetne podatke i podatke u realnom vremenu, možete doneti kvalitetne odluke i ispravne odluke koje će imati najbolje efekte kada je u pitanju i ovde konkretno borba za zdravu životnu sredinu.Tako da, nećemo više dozvoliti da se suočavamo sa lažnim vestima, sa lažnim informacijama, sa neproverenim programima ili aplikacijama, gde će nem prikazivati neke parametre ili indikatore o zagađenosti vazduha, da pri tom dobar deo njih nisu ni provereni, nije ni utvrđen njihov kredibilitet, a posebno nećemo slušati one ljudi koji tvrde da se bore za zaštitu životne sredine, a sami prvo jedno 20 godina ne mogu da završe fakultete, a u periodu kada su imali mogućnosti da se bore, pa eto, vidimo rezultate, nisu se nikako borili i još 2014. godine smo se, nažalost, suočili sa efektima njihove borbe kada smo, eto, morali da se borimo sa ogromnom vremenskom nepogodom.Inače, moje kolege su dosta toga napomenule i ono što je vaše Ministarstvo uradilo u ovom periodu i ono što ćete raditi.Kao čovek koji dolazi iz Kruševca, želeo bih da napomenem da je i u prethodnom periodu je i u prethodnom periodu SNS i na mnogim lokalima radila po pitanju zaštite životne sredine, pa čisto, eto, prilika da se pohvalim šta je u Kruševcu urađeno, a to je, pre svega, da smo u prethodnom periodu izgradili fabriku za prečišćavanje otpadnih voda, koja je jedna najmodernija fabrika te namene u regionu, koja je finansirana od strane KFW banke i vrednost čitave investicije je 23 miliona 846 hiljada evra. Želim da kažem da zajedno sa time je pokrivena kanalizaciona mreža, odnosno sistem od 63 kilometra na teritoriji grada Kruševca, čime smo svakako obezbedili uslove da čuvamo našu životnu sredinu i ta fabrika danas uspešno funkcioniše i radi. Odnosno, da kažem, ovom fabrikom je konkretno obuhvaćeno 90.000 stanovnika grada Kruševca.Takođe, ovo je jedan važan uslov i u narednom periodu radiće se i na rešavanju pitanja reke Blatašnice, tako što će zajedno sa opštinama Brus i Blace se raditi na izgradnji fabrika koje će prečišćavati tu vodu i u jezero Ćelije, koje je inače izvor pijaće vode za meštane Kruševca i opštine Varvarin, Ćićevac, dobijati kvalitetna pijaća voda.Inače, želim samo da kažem da je ovaj projekat, konkretno kada pričamo o Kruševcu, dokaz namere dokaz namere SNS, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, da se zaista izbori za zaštitu životne sredine, jer inače, fabrika prečišćavanja otpadnih voda u Kruševcu je ideja iz 90-ih godina, koja nažalost napuštena usled situacije u kojoj se zemlja našla, a isti ti žuti mangupi, koji danas nama sole pamet o zaštiti životne sredine, kako su oni veliki ekolozi, borci za prirodu, u periodu kada su oni bili na vlasti u Kruševcu, nisu se ni potrudili da tu lokaciju, koja je inače bila opredeljena, gde je već bilo određenih objekata koji su izgrađeni, dalje realizuju do kraja.Takođe, spomenuo bih da je opština Trstenik, zahvaljujući vašem Ministarstvu, dobila sredstva od oko 37 miliona dinara, kada je u pitanju njihova deponija u Saonici, koja će postati sanitarna, i taj projekat je jako važan, kada je u pitanju opština Trstenik, za zaštitu životne sredine.Takođe, sredine.Takođe, želim da napomenem, s obzirom da će vaše Ministarstvo pomoći da se veliki broj toplana, odnosno reši problem kotlarnica, da u Kruševcu, zahvaljujući inicijativi, bivšem gradonačelniku Bratislavu Gašiću i velikoj podršci Aleksandra Vučića i naravno, Vladi Republike Srbije, rešili smo dugoročni problem naše toplane, tako što su remontovani kotlovi i danas Kruševac, pored kotlova na ugalj, ima i dva kotla na gas, čime zapravo radimo na zaštiti životne sredine u Kruševcu, dok isti ti pripadnici bivšeg žutog režima, odnosno danas koje god dresove i simbole nosili na sebi, puštaju razne lažne informacije, kako eto, 600 miliona dinara je uloženo u to, da ti kotlovi cure, itd, što apsolutno nije tačno. Kotlovi uspešno funkcionišu, što je i pokazano na primeru. Funkcionišu i dva gasna kotla.Napomenuo bih čisto njihov rad kakav je bio, u vreme kad su oni vladali Kruševcom, utrošili su 2,5 miliona evra za nabavku dva gasna kotla koja nisu radila ni čitava tri meseca. Toliko o njihovoj stručnosti, a neću zalaziti u to po kakvim nenormalnim uslovima su se oni zadužili da bi se ti kotlovi nabavili, koji su, eto, negde u magacinu nakon toga stajali u kruševačkoj toplani.Takođe, Kruševac u narednom periodu planira i projekat pošumljavanja. Ono što je zaista, da kažem, jedna divna inicijativa koju će lokalna samouprava pokrenuti, a to je da povodom 650 godina od osnivanja grada Kruševca, koje će se obeležiti na Vidovdan ove godine, zasaditi 650 stabala na čitavoj teritoriji grada Kruševca. Eto, ovako simbolično, nešto samoinicijativno što ćemo raditi sa našim prijateljima. Siguran sam da ćemo taj projekat dalje razvijati i uz pomoć vašeg Ministarstva i da ćete nas sigurno podržati da nastavimo proces pošumljavanja teritorije grada Kruševca.Ono što bih isto napomenuo, što kolege možda nisu rekle, kada je u pitanju vaše Ministarstvo, da ćete izdvojiti sredstva, ako se ne varam, u iznosu od 100 miliona evra, gde će u osam regiona, odnosno biće izgrađeno osam regionalnih centara za reciklažu i prikupljanje otpada, čime će se rešiti veliki problem u 30 lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije kada je u pitanju otpad.Jeste otpad.Jeste ovo malo šira tema u odnosu na klimatske promene, ali klimatske promene su i ovo za šta se borimo, su važne za zaštitu životne sredine. Siguran sam da izglasavanjem ovog zakona pravimo još jedan mali, ali značajan korak kako bismo našu sredinu učinili zdravijom, kako bismo našu ekonomiju pretvorili u zelenu ekonomiju. A, svakako da u saradnji sa ostalim ministarstvima, s obzirom da je ovaj zakon nešto što će pomoći da se svi sektori koji su pogođeni klimatskim promenama uspešno nose sa time, doprineti da naša ekonomija u narednom periodu razvija i da bude u klimatskom smislu neutralna, odnosno da ne doprinosimo daljim klimatskim promenama, osim onima na koje mi objektivno ne možemo uticati.Tako da, zajedno sa kolegama iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić - Za našu decu, u danu za glasanje sa zadovoljstvom ću podržati ovaj zakon, jer ovaj zakon piše novu istoriju u Srbiji. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Mirela Radenković. Izvolite. **Mirela Radenković** Poštovani predsedavajući, poštovani narodni poslanici, uvažena ministarka sa saradnicima, uvaženi građani Srbije,

građana.Usvajanjem Zakona o klimatskim promenama Republika Srbija se sada po prvi put sistemski hvata u koštac sa višedecenijskim problemom koji su prethodne vlasti zanemarivale. Istovremeno, približićemo se EU i doprineti globalnoj borbi protiv klimatskih promena i zdravijem životu svih građana Srbije. To je šansa za razvoj, pojavu novih radnih zelenih mesta, pojavu novih privrednih subjekata.Zakon o klimatskim promenama je krovni zakon, sistemski važan, jedan od najvažnijih zakona koji će Srbija usvojiti, jer podrazumeva skup mera i standarda EU koji se moraju primeniti i dostići kako bi smanjili sopstvene emisije gasova sa efektom staklene bašte.Na

Srbije.Neophodno je naglasiti veoma bitne projekte koji su od nemerljivog značaja za sve opštine, pa i za opštinu Lapovo, iz koje ja dolazim, a to je izgradnja fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, povećanje energetske efikasnosti, projekti pošumljavanja i sanacija divljih deponija.Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo je subvenciju za kupovinu električnih vozila. Takođe, Ministarstvo je kroz konkurse dalo podršku lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji za cilj imaju smanjenje zagađenosti vazduha. U planu je izgradnja osam regionalnih centara za upravljanje otpadom. Gradske toplane u Kosjeriću i Kragujevcu biće priključene na gas, a 100.000.000 dinara odvojeno je za pošumljavanje, dok 200.000.000 dinara za nabavku novih kotlova za grejanje. Postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacione mreže izgradiće se u 28 opština.Dok se samozvana opozicija na čelu sa Draganom Đilasom svakodnevno bori da sistematski naruši Srbiju, mi iz Srpske napredne stranke se borimo za bolju budućnost naše dece i naše Srbije. Hvala. Hvala.Reč ima narodni poslanik Nebojša Bakarec. **Nebojša Bakarec** Poštovani predsedavajući, poštovana gospođo Vujović, poštovana gospođo Tanasković, poštovana gospođo saradnice ministarke, naravno, govoriću o Zakonu o klimatskim promenama.Apsolutno je neophodno doneti ovakav zakon i neophodni su ovakvi zakoni u svim državama sveta. To je pitanje globalnog opstanka. Pažljivo sam proučio ovaj zakon, s obzirom da on ima negde 70 strana, nije bilo teško i konstatujem da je zaista izvanredan.Prethodne vlasti do 2012. godine su apsolutno mogle da donesu ovaj zakon, ali nisu očigledno imale ni snage ni volje. zanimljivo je da ta tzv. proevropska elita pet para nije davala na ekologiju, niti na donošenje ovog zakona. Ta tzv. elita nije pokrenula ni rešavanje problema deponija, niti odlivanja fekalnih voda u reke. Taj problem smo pokrenuli i rešavamo ga i biće u narednim godinama rešen, mi tzv. „krezubi sendvičari“ kako nas zove ološ elita.Ta elita je zagadila Srbiju svojim pljačkama, zagadila je finansije Srbije, a šef te tzv. elite je ukrao i oprao svega 619.000.000 evra. Potom su građani Srbije zbog toga izazvali pozitivne političke klimatske promene i poslali tu tzv. elitu na smetlište.Danas ta tzv. zagađuje javni prostor, širi nečist mržnje, nasilja, vešanja i silovanja i tako je poznati pripadnik te Đilasove tzv. elite Ivan V. Krstić pre neki dan najavio povratak klime nacizma kada se tzv. elita vrati na vlast i poručio je gospođi Vladanki Malović, šefici Informativne službe naše stranke da će je šišati do glave isto onako kao što su to činili nacisti u koncentracionim logorima. To je bila osmomartovska čestitka svim ženama Srbije. To je njihova atmosfera i to je klima koju oni stvaraju.Sad da se vratim, naravno. Na globalnom nivou posmatrano, donošenje, rekao sam, ovakvih zakona svuda u svetu znači mogućnost opstanka ljudskog roda u uslovima sličnim ovoj civilizaciji. Naravno, civilizacija će se menjati. Znači, to se odnosi samo na ovaj vek.Naglasiću da je emisija ugljen-dioksida još opasnija kada se posmatra kumulativno u kontekstu ostalih štetnih gasova i zagađenja, naravno i materija u vazduhu, zagađenja voda, zagađenja zemljišta, neadekvatnog odlaganja otpada i štetnih materija, veštačkog zračenja, štetnih tehnologija, uništavanja živog sveta, tj. istrebljenja živih vrsta, razvijanja nuklearnih, bioloških i hemijskih oružja i ratova. I ono što je važno, to je još jedna osim svih preduslova i osim što je to preduslova ljudskih, humanih i civilizacijskih koje ovaj zakon donosi i preduslova koje EU traži, kao što vidimo evropske norme su pozitivne.Dakle, ono što je još jako dobro, to je da će ovaj zakon podići ekološku svest u našoj zemlji na jedan viši nivo. Ono što znamo je da smo apsolutno mi uzročnici klimatskih promena na ovoj planeti. Od početka industrijske revolucije nivoi ugljen-dioksida su porasli za više od 30%, koncentracija ugljen-dioksida u atmosferi je veća nego bilo kada u poslednjih 800.000 godina i 20 najtoplijih godina u istoriji ove civilizacije koju mi poznajemo zabeleženo je u poslednje 22 godine.Naučnici upozoravaju da ako se trenutni trend zagrevanja nastavi temperature bi do kraja ovog veka mogle da porastu za tri do pet stepeni, što pokazuju otprilike i podaci i ove projekcije i za Srbiju.O tome, da kažem, govori jedno naučno popularno delo, jedna sjajna knjiga o tom zagrevanju za koliko stepeni, ona se zove „Šest stepeni“, to je ova knjiga, Marka Lajnesa. Autor je upečatljivo dočarao i sažeo stotine naučnih radova i opisao je šest scenarija, po jedan za svaki stepen zagrevanja. Da se zna, mi smo trenutno u onom periodu kada idemo ka drugom stepenu zagrevanja od onog koji poznajemo pre industrijske revolucije.

i tadašnji naši preci, to su bili australopitekusi, jesu počeli da hodaju na dve noge i tu je onaj čuveni skelet Lusi koja je pronađena u Etiopiji.Međutim, Etiopiji.Međutim, u budućem svetu, toplijem za tri do četiri stepena, besneće ratovi za resurse, za vodu, za hranu, a pre toga, i to je već počelo, počeće klimatske migracije neviđenih razmera, biće ispražnjena čitava klimatska područja, besneće nezamislive oluje, poplave, suše, požari, plimni talasi i druge prirodne katastrofe, a u negativnoj utopiji sveta, to je kataklizmična utopija, toplijeg za šest stepeni ponovo ćemo hodati na sve četiri.U bližoj budućnosti najviše će ispaštati siromašne zemlje, slabije opremljene da se nose sa brzim promenama i zahvaljujući našem predsedniku Aleksandru Vučiću naša zemlja nije među njima.Svetska zdravstvena organizacija je upozorila da može da bude u budućem periodu ugroženo zdravlje stotina miliona ljudi zbog veće učestalosti postojećih, ali i novih zaraznih bolesti. Velika opasnost preti i od topljenja tzv. permafrosta u Sibiru i Kanadi. Prosto, ovaj zakon je zbog svega toga o čemu govorim jako važan.Što se tiče Srbije, tu je važno reći da je ukupna suma materijalnih šteta izazvana klimatskim promenama u periodu od 2000. do 2015. godine iznosi više od 5.000.000.000 evra. Znači, pomenuo sam pitanje migracija, postojaće migracije stanovništva ka Evropi, uzrokovane već sada i klimatskim promenama na Bliskom istoku, Srednjem istoku i normalno u Africi, a ne samo ratovima i siromaštvom. Mi se moramo pripremiti za to.Uništavanje prirodnih staništa živog sveta doneće nam, kao što sam već pomenuo, nove bolesti. Kao što znamo, ovaj virus trenutno, novi virus korone, je došao iz suptropskih šuma gde su prisutne ubrzane promene staništa.Takođe, velika opasnost vreba i od rastućih mora. Naučnici su izneli da će se do 2100. godine nivo mora podići za najmanje 60 centimetara po najoptimističnijim prognozama. Otapanje samo leda na Grenlandu, koje je u već poodmakloj fazi za razliku od Antarktika, ako se dovrši, podići će nivo svetskih mora za sedam metara.Tu bih dobronamerno, da neko ne misli da sam zlonameran, evo, dobronameran sam, upozorio gospodina Đilasa na ovu činjenicu koju sam upravo izneo – otapanje leda na Severnom polu. Otapanje tog leta, ako se završi, će dovesti do potapanja glavnog grada Mauricijusa Port Luisa. Tu u Port Luisu se upravo i fizički nalaze sedišta svih ofšor paravan banaka u kojima Đilasove kompanije i on lično imaju skrivene račune. Opet, paravan kompanije, kojima je jedini cilj da prikriju stvarnog vlasnika računa i da se izbegne plaćanje poreza. Plavljenjem Port Luisa fizički će nestati paravan banke i firme, a time i milioni Đilasovih evra koji su na tim računima.Ukoliko on pokuša da prebaci svoj novac sa tih računa na neke druge, to će postati vidljivo poreskim organima širom sveta zbog toga što već sada u prethodnim godinama su postojale ogromne finansijske afere koje su se ticale panamskih papira u of šor zonama, ali već postoji ogromna afera „Mauricijus“ nevezano za Đilasa, tzv. „Mauricijus papiri“. Dakle, Mauricijus je već lupom svetske javnosti, a sutra ćemo saznati koliko miliona evra je Dragan Đilas pohranio na Mauricijusu. To će biti vrlo interesantno.Završiću otprilike. Planeta Zemlja je krajem 19. veka stupila u antropocen, to je sada geološka era u kojoj se nalazimo, u kojoj ljudi predstavljaju glavnu pokretačku silu koja oblikuje planetu.Podsetiću na onu čuvenu scenu iz filma „Matriks“ u kojoj agent Smit opisuje čovečanstvo kao virus koji uništava planetu i ona danas posle 20 godina izgleda kao upozoravajuće proročanstvo. Agent Smit kaže: „Shvatio sam da vi u stvari niste sisari. Svaki sisar na ovoj planeti nagonski razvija prirodnu ravnotežu sa okolinom, ali ne i vi ljudi. Vi zauzmete jednu oblast, razmnožite se dok ne iscrpite svaki prirodni resurs. Jedini način da preživite je da se razmnožite na sledeću oblast. Postoji jedan drugi organizam koji prati isti obrazac – virus“, kraj citata.Verujem

živimo u ovoj maloj Srbiji među šljivama, među brdima, među pesmama koji uzdiže jedan državnik koji nam je vratio nadu i dostojanstvo, predsednik Aleksandar Vučić.Živela Srbija. Hvala vam. Hvala, gospodine Bakarec.Samo obaveštenje. Preostalo vreme za poslaničku grupu još nešto manje od 60 minuta.Reč ima narodna poslanica Dušica Stojković. Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovana ministarko sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, rekla bih da danas više nego ikada klimatske promene zahtevaju jedan globalni odgovor. One nisu samo pitanje našeg opstanka i naše budućnosti, mi te promene živimo i u ovom trenutku. One su sve više deo naše sadašnjosti, ali rekla bih i ove nove realnosti, kada se čitav svet bori sa pandemijom virusa Kovid 19.Srbija kao pristupajuća zemlja EU nastoji da u svoje zakonodavstvo implementira i primeni sve one međunarodne i evropske standarde i da pruži punu podršku dosadašnjim naporima u iznalaženju jednog univerzalnog rešenja, za jedan od problema savremene civilizacije na koji ni jedna zemlja nije imuna, kakav predstavlja problem klimatskih promena.S tim u vezi, Srbija je u novembru prošle godine potpisala Deklaraciju u Zelenoj agendi za zapadni Balkan, koja je na on-lajn samitu u Sofiji u ime Vlade potpisala premijerka Ana Brnabić. U skladu i sa novim ekonomskim investicionim planom za zapadni Balkan značajno mesto će upravo imati čista energija, životne sredine i klimatske promene, održivi transport, digitalna budućnost, privatni sektor i ljudski kapital, za šta je izdvojeno ukupno 9 milijardi evra u okviru instrumenata pretpristupne pomoći. Reč je o IPA3 za jedan višegodišnji period

Mi kao pristupajuća zemlja kandidat ćemo aplicirati i imaćemo šanse da naša postrojenja i naše kompanije budu konkurentne sa svojim proizvodima kada žele da izvoze neke proizvode u EU. To je sve deo onih ambicija koje ima i sama EU, da se ostvari ta klimatska neutralnost do 2050. godine.Takođe, Zelenom agendom kada govorimo o ovom investicionom i ekonomskom okviru za zapadni Balkan predviđeno je i biće pokrivene i teme kao što su zelena tranzicija, dekarbonizacija, remedijacija vazduha, vode i zemljišta, cirkularna ekonomija, unapređenje biodiverziteta, urbana mobilnost i zeleno rešenje u oblasti saobraćaja.Kada sve ovo pročitamo, ja bih rekla da već neki naši gradovi u Srbiji poput Beograda i Novog Sada su neka od ovih rešenja već implementirali, neki od tih projekata već sprovode.Nabavka električnih autobusa u Beogradu, niže cene priključka za gas u brojnim gradovima i opštinama u našoj zemlji, ali i ohrabrenje da se smanje putarine za električna i hibridna vozila, da se subvencioniše njihova kupovina, da se izgrade fabrike za za preradu otpadnih voda, da nastavimo dalje da u našim gradovima i opštinama izgrađujemo adekvatnu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, jer naša prestonica kakva je Beograd nema izgrađenu kanalizacionu mrežu u svim gradskim i prigradskim opštinama, što je jako važno ali i projekti poput zamene individualne kotlarnice.Ja ministarko Vujović, da sa ovim projektima nastavimo i u narednom periodu kako bi zaista našim građanima osigurali jednu sigurniju i izvesniju budućnost.Paralelno sa tim, jako je važno da nastavimo kao država sa pojačanom kontrolom postojećih propisa i izricanja adekvatnih sankcija zbog skladištenja otpada kako se ne bi ponovili oni akcedenti koji smo mogli iz medija da čitamo i da gledamo, one poražavajuće slike poput deset hiljada kubika plivajućeg otpada u Potpećkom jezeru ili poput onih snimaka opasnog otpada u luci Beograd ili poput onih neodgovornih kompanija koje ni na koji način ne ne poštuju propise u oblasti rada, propise u oblasti upravljanja otpadom, različite nepravilnosti koje imamo i po pitanju odlaganja otpada životinjskog porekla o kojima svedoči nedavna afera fabrike „Premijum čikn“.Takođe, mi danas raspravljamo o jednom jako važnom zakonu, Zakonu o klimatskim promenama i želim sve svoje kolege narodne poslanike, ali i sve građane Srbije da podsetim na rad srpskog naučnika svetskog ugleda u oblasti klimatskih promena kakav je bio Milutin Milanković, koje je pre više od sto godina objasnio vezu između varijacije zemljine orbite i dugoročne promene klime.Savremena naučna proučavanja zasnovana su upravo na Milankovićevom učenju da ciklusi i drugi prirodni uzroci definišu trend i intenzitet varijabilnosti klime i da je odgovornost naše generacije koja stasava danas u Srbiji, da pokušamo pokušamo da pronađemo rešenje kako bi se zaustavili ili makar ublažili ovi negativni trendovi i kako bi smo izbegli da budućim generacijama ostavimo svet koji bi bio nezamislivo drugačiji i opasniji.Srbija je na Zakon o klimatskim promenama, rekla bih, čekala ukupno tri godine i nakon usvajanja ovog jednog jako važnog krovnog zakona sa zakonskim propisima nećemo stati. Nas očekuje još i usvajanje brojnih podzakonskih akata poput strategije borbe protiv klimatskih promena i akcionog plana, strategije nisko ugljeničnog razvoja kojim treba da se uredi pravac dekarbonizacije, da se utvrde mogućnosti za smanjenje emisije gasova sa efektom „staklene bašte“ i da se definišu ključne mere adaptacije za izmenjene klimatske uslove.Nacrt upravo ove strategije preporučuje smanjenje emisije gasova sa efektom „staklene bašte“ za 33% do 2030. godine u odnosu na 1990. godinu.Takođe, rekla bih da je tokom usvajanja ovog zakona, nismo čekali ove tri godine samo zakon, već su organizovane brojne javne rasprave gde je veliki broj naučnika, stručnjaka, eksperata, organizacija civilnog društva se uključila u javne debate koje su bile i u periodu od 15. marta do 20. i da je upravo cilj tih predloženih amandmana, jedna od njih je bila i Koalicija 27, da se pripremi srpska ekonomija na sve one izazove klimatskih promena koje proizilaze iz samih naših obaveza ka članstvu u EU, a koje se odnose odnose na ovako jednu važnu temu kakva je tema klimatskih promena.Veliki broj mojih kolega se danas zaista uključuje u jednu zaista konstruktivnu raspravu o jednom jako važnom zakonu. Pričao je o tim novinama koje zakon uvodi. Ja bih samo napomenula tri osnovne novine, uvodi se inventar gasova sa efektom „staklene bašte“ koju vodi Agencija za zaštitu životne sredine, zatim uvodi se lista industrijskih i energetskih stacionarnih postrojenja koja će biti objavljena na sajtu vašeg Ministarstva i Ministarstva za zaštitu životne sredine, ali je i obaveza da se sama postrojenja prijave ukoliko su iz nekog razloga sa ove liste izostavljena.Takođe, novina je i uloga Nacionalnog saveta za klimatske promene, jednog savetodavnog organa u kome su uključeni predstavnici naučne i stručne javnosti pored vas iz Ministarstva, brojni predstavnici civilnog društva koji će zaista na jedan adekvatan način se truditi da se utvrde i sprovode sve one aktivnosti u cilju borbe protiv klimatskih promena u Srbiji.Takođe, Srbiji.Takođe, rekla bih, u pripremi ove današnje sednice i svog današnjeg izlaganja rekla sam da Srbija povećava svoje klimatske ambicije prema obavezama iz okvirne Konvencije UN o promeni klime kojoj se definišu njene obaveze izveštavanja prema Konvenciji.Takođe, u skladu sa zahtevima preuzetih međunarodnih obaveza Srbija je 2015. godine izradila i predstavila svoj nacionalni određeni doprinos smanjenju emisije gasova koji je iznosio 9,8%, smanjenje gasova sa efektom staklene bašte do perioda od 2030. godine.Takođe, kada pogledamo tu strukturu emisije gasova mogu da kažem da pored odgovornosti privatnog sektora prisutna je i neophodna je veća odgovornost i javnih preduzeća i javnog sektora.U Srbiji energetski sektor je odgovoran za približno

i ukoliko ne uspemo da smanjimo emisije imamo probleme i penale koje će to preduzeće morati da plati i koji se odnose na više desetina milijardi evra godišnje.Takođe, dugoročni troškovi ne preuzimanja poteza u oblasti klimatskih promena se procenjuju na iznos od 53 milijarde evra i oni su svakako veći nego troškove primene strategije.Šteta izazvana klimatskim promenama u periodu od 2000. do 2015. godine se procenjuje na pet milijardi evra. Kada pogledamo ovu strukturu rekla bih da je više od 70% gubitaka vezano za pojavu suše i za pojavu visokih temperatura, a da su drugi glavni uzročnik svakako poplave koje, rekla bih, se ciklično javljaju na teritoriji Republike Srbije. Ne samo one istorijske poplave koje su zabeležene 2014. godine, nego i u godinama nakon 2014. 2014. godine.Stičem utisak, kao narodna poslanica SNS koja se zaista bavila temom zaštitom životne sredine i u prethodnim godinama i znamo kako smo tretman imali, ja dolazim iz gradske opštine Rakovica, zaista primećujem konkretne korake da da vi idete u susret problemima i da vi zaista ne zanemarujete i brzo i efikasno rešavate sva ona pitanja, sve one, rekla bih, nagomilane probleme koji su vas u ovom resoru zatekli.Sve građane Srbije i sve narodne i sve narodne poslanike ja želim da obavestim da na jednoj maloj površini u staroj industrijskoj zoni u samom srcu Rakovice su se nalazila dva prljava postrojenja, i dan danas se nalaze dva prljava postrojenja. Reč je o postrojenjima čije je osnovna nadležnost upravljanje otpadom, neopasnim i opasnim otpadom. Reč je o dve firme „Miteko“ i Nakon upućivanja poziva za reakciju vaše ministarstvo je zaista u rekordnom roku reagovalo. Poslali ste vanredni inspekcijski nadzor i u ovom trenutku što se tiče firme „Junirisk“ upravni postupak je u toku i čekamo da, zaista se neke stvari menjaju. Nije dovoljno samo da otkrivamo otpad po Srbiji, da se slikamo pored tog otpada, moramo građanima Srbije da damo i adekvatne odgovore.Takođe, nije suština da izmestimo prljava postrojenja iz Rakovice ili bilo koje druge beogradske opštine i da ih premestimo u Barajevo ili u neki drugi deo Beograda ili neki drugi deo Srbije. Mi moramo zaista da zabranimo rad spalionica, miks reaktora, svih onih prljavih postrojenja koja zagađuju našu životnu sredinu, koja zagađuju zdravlje naših građana. Mi se tu razlikujemo od ostalih prethodnika koji su vodili resor zaštite životne sredine. Mi zaista se borimo za čistiju i sigurniju Srbiju, mi zaista delima pokazujemo da se brinemo o zdravlju naših građana i da iznalazimo nova rešenja.Upravo kada govorim o tim novim rešenjima želim da istaknem da je budućnost u razvoju koncepta tih pametnih gradova, da se naši gradovi, opštine, naše jedinice lokalne samouprave sve više moraju okretati tom konceptu pametnih gradova i da moramo više aktivnosti u realnom vremenu posveti ne samo konstatovanju stanja, već moramo voditi računa i i o načinu trošenja finansijskih sredstava.Kada pogledam na koji način je ministarstvo trošilo finansijska sredstva pre vašeg dolaska dolazim do podataka, na osnovu Izveštaja o izvršenju budžeta za 2018. godinu, da su izdvojena sredstva u visini od 40 505 dinara iz zelenog fonda za pošumljavanje.Prema podacima bivšeg ministra Trivana iz avgusta 2019. godine u periodu od dve godine samo na teritoriji Beograda je pošumljeno približno 700 hektara. Da li su ove mere dovele do boljeg kvaliteta vazduha Beograđana? Da li su samo te aktivnosti, samo da se novac iz zelenog fonda ulaže na pošumljavanje dovoljne za građane Beograda, za građane Srbije ili moramo raditi više i u ostalim sektorima i u drugim oblastima.Razumem oblastima.Razumem da je pošumljavanje najjednostavniji način, nekada i najjeftiniji, ali moramo učiniti još više aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena u Srbiji. Danas razvojem tehnologija i tim nekim senzorskim sistemima je moguće najaviti problem, locirati sam sam problem u trenutku nastajanja. Ako uspemo da ga lociramo u trenutku nastajanja nećemo dovesti do toga da se on proširi, da se on prenosi i onda imamo dovoljno vremena da pripremimo adekvatan odgovor.Vidim da ste pokrenuli brojne aktivnosti i da pokazujete entuzijazam za rešavanje nagomilanih u oblasti zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena u Srbiji i drago mi je. Molim vas da nastavite sa svim onim ambicioznim projektima i konkursima, jer zaista, dolazim iz jedne gradske opštine Rakovica i znam koliko su i opštine u Beogradu zaista željne da da apliciraju i da konkurišu na ovakvim konkursima. Znam da je prisutno veliko interesovanje.Naša zemlja je dosta napredovala u usvajanju zakonodavstva koje ide u pravcu harmonizacije propisa sa propisima EU, ali svi zajedno moramo raditi na kontroli tih propisa i na implementaciji Znam da nemamo dovoljno ekoloških inspektora i da u narednim godinama moramo jačati njihove kapacitete, da ih moramo osnažiti, ali kada vidimo broj inspektora i broj građana koji žive u Srbiji i broj privrednih subjekata, onda svakako ih nemamo dovoljno.Takođe, moramo nastaviti i moje kolege su to rekle nekako kao misao dana, čitav dan se o tome pričalo, moramo raditi na prevenciji, na edukacijama, moramo proširiti i reformisati taj deo koji se odnosi i na obrazovanje kako bi zaista učinili počevši od mlađih generacija, dosta toga učinili i za buduće generacije koje stasavaju u našoj Srbiji i moramo učiniti više u budućnosti, samim tim i za našu životnu sredinu.Mnogi su problem ekologije u Srbiji posmatrali na jedan crno beli način, kao neka crno bela slika, često zaboravljajući da najveću ekološku cenu upravo plaćaju građani Republike Srbije, upravo plaćamo mi, upravo plaća naše zdravlje.U danu za glasanje pozivam sve svoje kolege narodne poslanike da podržimo ovo jedno jako važno zakonsko rešenje kakav je zakon o klimatskim promenama, jer želimo da obezbedimo veću otpornost na klimatske promene, da zaštitimo našu životnu sredinu, da osiguramo i veću energetsku bezbednost ili i zdravlje naših građana. Hvala.

čovek je u 20. veku naškodio više životnoj sredini nego sve prethodne generacije od postojanja zemaljske kugle. Ovih dana u Banatu u Banatu su se pojavili ljudi koji zbog klimatskih promena traže zemljište koje ne mora biti ekstra kategorije za zasade šećerne trske. Kažu da dolaze sa Mauricijusa, izgleda da je Dragan Đilas poslao prve investitore i zahvaljujući klimatskim promenama verujem da će nići ti zasadi šećerne trske kada su već nikle pare na njegovom računu, odnosno na računu njegove firmeDame i gospodo to je grupacija koja najviše prigovara zbog lošeg kvaliteta vazduha. Sećam se za vreme vladavine Borisa Tadića i Dragana Đilasa da smo po Beogradu svi vozili električne automobile, a svi smo se grejali na sunčevu ili neku drugu vrstu obnovljive energije. Tako da, verovatno da će od biomase koja ostane od ove šećerne trske, koju on proizvede u Banatu, jel, kao investitor, verovatno će ova država imati koristi, ali samo kad bi se šalili.Dame i gospodo svi mislite da je poljoprivreda grana koja pozitivno utiče na životnu sredinu. To apsolutno nije tačno. Poljoprivreda, posebno ova komercijalna, jedan od najvećih zagađivača i bitno utiče na klimatske promene. Stočarstvo, u efektu staklene bašte, učestvuje sa 18%. Svaka krava proizvede gasova u vrednosti ugljendioksida na godišnjem nivou četiri Jedan automobil godišnje izbaci ugljendioksida 2,7 tona. Znači, jedna krava za godinu dana više utiče na životnu sredinu, nego jedan automobil. Stočarstvo u svetu sa 1,5 milijardi goveda i 1,7 milijardi koza i ovaca, daje 18% efekta na staklenu baštu i zagađuje vazduh više nego sva prevozna sredstva za putnički i teretni saobraćaj u svetu.Takođe, upotrebom pesticida, herbicida, fungicida, insekticida poljoprivreda zagađuje vazduh, vodu i zemljište gotovo istovremeno. Samo deo pesticida se zadrži na biljkama,

i gospodo narodni poslanici, Evropa ima zajedničku poljoprivrednu politiku, osim direktnih podsticaja, i podsticaja ruralnog razvoja koji mi imamo oni su izvršili i treću podelu na zaštitu životne sredine u poljoprivredi. Oni prate i kilograme stajskog đubriva koji se mogu proizvesti u jednoj zemlji. Oni kontrolišu i broj uslovnih grla koje jedna zemlja može imati, sve zbog efekta koje poljoprivreda proizvodu na životnu sredinu, i u pokušajima da se klimatske promene zaustave.Dame i gospodo narodni poslanici, u vezi ovih nesrećnika koji su prigovarali za Makiš, imamo u Inđiji pogon za reciklažu koji se „Monbat“,

oni su doveli investitora iz Bugarske koji je investirao u pogon za reciklažu olovnih akumulatora, ali na vodozahvatu Inđija, na regionalnom vodozahvatu. Otpadne vode, sulfati, idu u upojni kanal. Dakle, u Inđiji na vodozahvatu, iznad vodozahvata, iznad bunara, se vrše reciklaža olova, olovnih akumulatora, a otpadne vode ne idu u kanalizaciju, jer bi time bili brzo prepoznati zato što bi to vodilo u Dunav, nego ti sulfati, te otpadne vode bogate olovom, idu u upojni kanal iza fabrike, a upojni kanal je u stvari jedan rov u kome se taloži ta voda. Svaka ptica koja sleti i slučajno popije tu vodu, se prevrne i vrlo brzo ugine. To su uradili oni koji danas pričaju o sanitarnoj zaštiti vodozahvata.Mislim da je vreme da se naučimo, posebno mi u poljoprivredi, klimatske promene nam sve vrate ono što smo naudili životnoj sredini, vrate kroz poplave, suše i oluje. Bog prašta, ljudi praštaju, ali priroda nikad ne oprašta. Hvala. Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Biljana Jakovljević. **Biljana Jakovljević** Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicama, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, borba protiv klimatskih promena danas predstavlja jedan od prioriteta u politici međunarodne zajednice.Zakon o klimatskim promenama, koji se dugo najavljivao, danas se nalazi na dnevnom redu i važi za jedan od kompleksnijih i značajnih zakona za zaštitu zdravlja građana, za zaštitu životne sredine, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.Primenom Zakona o klimatskim promenama uspostaviće se sistem za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i obezbediti prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove. Ovim predlogom zakona ispunjavaju se obaveze prema međunarodnoj zajednici, odnosno okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i Pariskom sporazumu i usklađuje domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama EU.Predlog zakona predviđa donošenje strategija u razvoju Republike Srbije sa akcionim planom u roku od dve godine i važiće deset godina nakon usvajanja ovog zakona, odnosno nakon primene ovog zakona.Zakon predstavlja krovni pravni okvir za dalje delovanje sa ciljem smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je jedan od pet strateških ciljeva EU i osnova zelene ekonomije. Dakle, nezaobilazna oblast u pregovorima Srbije i EU u procesu postupanja jesu upravo klimatske promene.Predloženim zakonom Srbija zadržava pravo da kreira zakonodavni okvir i postavlja ciljeve razvoja uzimajući u obzir sve specifičnosti privrednog i energetskog sektora, kao i druge nacionalne socio-ekonomske sektore.Ovo je godina koja će obeležiti velike investicije iz oblasti zaštite životne sredine, jer će započeti izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda i kanalizacionih mreža u 28 lokalnih jedinica, odnosno jedinca lokalnih samouprava od kojih je jedna i kod nas u Čačku.Za grad Čačak ovo je jedan od krupnih republičkih projekata za koje je opredeljeno 30 miliona evra i određeni radovi su već u toku, a odnose se na pripremu terena za izgradnju fabrike za prečišćavanje otpadnih voda čija vrednost iznosi 23 miliona evra i takođe su započeti radovi na rekonstrukciji kanala za vodosnabdevanje od mesta Parmenac Parmenac do mesta Katrga, čija dužina iznosi 14 kilometara, a vrednost tih radova iznosi sedam i po miliona evra. Navedeni kanal je sagrađen šezdesetih godina prošlog veka i prethodna vlast se nije setila da reši taj gorući problem naših poljoprivrednika.Problemi zaštite životne sredine datiraju dugo godina unazad. Za rešavanje problema potrebno je vreme, ali takođe i dosta ozbiljnih investicija koje će pospešiti, odnosno sprečiti zagađivanje vazduha u našoj sredini. Naša država je to prepoznala kao prioritetan problem, zbog toga smo započeli mnogobrojne projekte koji se bave aerozagađenjem u vidu zamene individualnih ložišta, kotlarnica, pošumljavanje i obnavljanja ekosistema koje predstavljaju prirodne prečišćavanje vazduha.Zahvaljujući dobroj i dogovornoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića uspeli smo da obezbedimo povoljniju cenu gasa, kao i uticaj na lokalne samouprave da se smanji cena za ugradnju, odnosno za priključivanje na grejanje na gas.Donošenjem ovog zakona značajno ćemo unaprediti i pospešiti ekonomski rast naše države, kao i životni standard naših građana, ali takođe smanjićemo i nivo zagađivanja vazduha, kao i ogromne materijalne štete na poljoprivredni sektor usled čestih elementarnih nepogoda.Procenjena materijalna šteta usled klimatskih promena iznosi sedam milijardi evra i smanjenjem emisija GHG podstičemo ekonomski rast u Srbiji, jer otvaramo nova tzv. zelena radna mesta, otvaramo ekonomiju za nove investicije, jer svima je dobro poznato da svi investitori vole da ulažu u državu koja vodi računa o ekološkim standardima, ali takođe na ovaj način podstičemo i rast životnog standarda naših građana što nam je inače i glavni cilj.Na samom kraju, u danu za glasanje ja ću, kao i ostale svoje kolege i koleginice narodni poslanici, iz grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržati ovaj predlog zakona. Zahvaljujem. Hvala vam, predsedavajući.Poštovani predsedavajući, poštovana ministarko sa saradnicima, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, želim da ukažem na važnost usvajanja Zakona o klimatskim promenama, kojim se uređuje sistem za ograničenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i neizmenjene klimatske uslove sa kojima smo suočeni i generalno su ogroman problem, ne samo u Srbiji nego u čitavom svetu.Uticaj klimatskih promena možemo videti i kroz suše, poplave, zdravlje građana, poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu, energetiku i građevinarstvo. Danas u Srbiji unapređujemo sve navedeno.Cilj zakona je uspostavljanje sistema, kako bi se smanjio efekat staklene bašte, na isplativ i efikasan način. Time bi se izbegle i opasne promene klime na globalnom nivou i najpovoljniji uticaj.Ministarstvo ulaže ogromne napore, zajedno sa predsednikom države, Aleksandrom Vučićem i Vladom Srbije, u rešavanju izazova u oblasti zaštite životne sredine.Ovim zakonom želimo da podignemo svest građana o važnosti ekosistema na koji mi svi utičemo. Eko sistem ostavljamo u amanet budućim generacijama, kako bi zaštitili ne samo zemlju, već i buduća pokoljenja, što je osnovni cilj i u ekonomskoj i u svakoj drugoj oblasti života građana Srbije, ali prvenstveno vizije bolje, čistije i zdravije Srbije za koju se bore Aleksandar Vučić i SNS. Jer, svaki Jer, svaki segment politike Aleksandra Vučića usmeren je upravo na pitanje i cilj da našoj deci ostavimo više.Procene da su štete i gubici u Srbiji od 2000. godine do danas sedam milijardi evra je bila politika bivšeg režima, gde je lični interes bio iznad svega, jer im nije palo napamet da rešavaju ekonomske i strukturne probleme građana. Za to su imali skoro više od decenije, a nisu uradili ništa.Republika Srbija će ovim krovnim zakonom napraviti prve sistemske korake koji će nas ne samo približiti Evropskoj uniji, nego imati i brojne druge pozitivne efekte po građane Srbije i privredu.Primena zakona će se pozitivno odraziti i na privredni rast i razvoj, povećanu konkurentnost naše privrede, privlačenje investicija, posebno u skladu sa standardima i zahtevima evro tržišta, ali, takođe, i ono što je važno za građane Srbije – otvaranje novih radnih mesta.Nova fabrika vakcina koja se uskoro gradi u Srbiji, a njima to smeta, jer svaki uspeh Srbije njima smeta, takođe je jedan od efekata koji će smanjiti emisiju CO2 štetnih gasova, jeste i izgradnja metroa u Beogradu, koju je započeo predsednik Aleksandar Vučić. Njima i to smeta. A oni nisu uradili ništa, ni za metro, ni za veliki kanal, ni za gasne infrastrukture, koje je opet završio Aleksandar Vučić.Ono što želim da istaknem jeste da su značajno povećana davanja reciklažnoj industriji za blizu 200 procenata, od 1,4 milijarde dinara u 2012. godini, dok je 2018. godine iznosio 3,4 milijarde u odnosu na bivši režim, koji nije mario ne samo za živote građana, a kamoli za ekologiju.Banalan ekologiju.Banalan primer njihove brige, ali ne i nezanemarljiv, jeste seča platana kojom se ponosio tadašnji gradonačelnik Dragan Đilas.Takođe, ne mogu a da se ne osvrnem na decu Beograda, novorođenim bebama, kojima je gradonačelnik 2012. godine uzeo 400 miliona dinara. To najbolje govori o kakvom se čoveku radi i o kakvom je čoveku reč, koji je milijarde duga ostavljenih gradu Beogradu za vrtiće, koje danas moramo da vratimo građanima koji su tužili državu i sistem, koji je vodio upravo taj isti, Dragan Đilas.Kakav Đilas.Kakav je sad odnos Dragana Đilasa i Dragana Šolaka u očuvanju ekologije, najbolje se može videti u egzotičnim zemljama koji, umesto očuvanja ekosistema, kao zmija noge čuvaju svoje račune na Mauricijusu, Švajcarskoj i ostalim poreskim rajevima. Ali, ne ekosistema, nego sistema za žongliranje narodnih para. Način na koji brane ekosistem je taj da se sa svojim jurišnicima Marinikom, Morović, Živku Čobanu Tepić i Boškom testerom Obradovićem, što je inače alatka naših šumara,

promašio profesiju.Licemerje i strah koji vlada u Đilasovom kartelu traje od trenutka kada je Aleksandar Vučić objavio otvoren rat mafiji na svim nivoima, tako da na svaki mogući način žele da diskredituju rezultate koje je postigao Aleksandar Vučić u svakoj oblasti, i u zaštiti životne sredine, ali i u svakoj drugoj, od činjenice da smo prvi u Evropi po investicijama, prvi po revakcinaciji, po fabrikama, među kojima je i nemački „Kontinental“, poslednja u nizu novootvorenih fabrika, od stotinu novootvorenih i stotine hiljada radnih mesta, za razliku od bivšeg tajkunskog režima koji je zatvorio i rasprodao sve što se moglo rasprodati, ostavivši hiljade građana na rubu egzistencije. Jedini način i politički program za koji se grčevito i nasilno zalažu je da na najbeskrupulozniji način satanizuju porodicu Aleksandra Vučića, decu, Danila, Milicu i Vukana, brata Andreja.Za

on se ne libi, kao ni njegovi farizeji Marinika, Aleksić, Đorđević, Jeremić, Pajtić, Obradović, da napadne svakoga ko misli i radi drugačije i pošteno, a to pošteno njima je nepoznato. Većinu mojih kolega,

Jer, na izborima su takođe svesni da ne mogu pobediti Aleksandra Vučića i da ne mogu pobediti Srbiju, jer narod Srbije to neće dozvoliti, Srbija to neće dozvoliti. Živela Srbija! Zahvaljujem.Reč ima narodna poslanica Vesna Marković. Preostalo vreme za poslaničku grupu je 22 minuta. Hvala, predsedavajući.Klimatske promene o kojima danas govorimo jesu globalni problem sa kojim moramo svi zajedno da se borimo, ako želimo da sačuvamo ne samo svoje neposredno okruženje, već i planetu na kojoj živimo. Elementarna nepogoda je poput poplava, koje su i nas zadesile, o kojima je danas bilo dosta reči na ovoj sednici, ali i povećavanje temperature vazduha, zatim suše, požari su takođe posledica klimatskih promena.Recimo, Srbija je bila najtoplija od 1961. godine, od kada je počelo merenje. Upravo te godine su se desile poplave, ali i obilne padavine koje su do njih dovele. je naročito opasna, manje je vidljiva, ali smanjuje zalihe hrane. Uticaj klimatskih promena na proizvodnju hrane je sve izraženiji. Planiranje poljoprivredne proizvodnje mora da uzme u obzir činjenicu da klima neće biti ista narednih decenija, jer već sada nije ista kakva je bila krajem 20. veka. Kod nas je poljoprivreda značajna grana privrede i ove promene iziskuju posebne mere prilagođavanja na novonastale uslove. Globalna temperatura se povećala za jedan stepen, što je naravno pokrenulo klimatske promene i čak i da se smanji emisija gasova sa efektom staklene bašte ove promene ne mogu brzo da se zaustave, a region u kojem se Srbija nalazi je topliji u odnosu na planetarni prosek.Znači, globalno zagrevanje znači povećavanje prosečne temperature Zemljine atmosfere i okeana, a obuhvata i prateće klimatske efekte, a neke od njih sam već i pomenula. Naučnici koji se bave ovom temom sigurni su da je ovo uzrokovano povećavanjem koncentracije gasova staklene bašte nastale ljudskim aktivnostima, kao što su sagorevanje fosilnih goriva i krčenje šuma.Politika borbe protiv klimatskih promena je utvrđena zakonima o ratifikaciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promeni klime i njenim pratećim aktima. To su Kjoto protokol, Doha amandmanom na ovaj protokol i Sporazumom iz Pariza, koji smo i mi ratifikovali. Sa druge strane, propisi Evropske unije u vezi sa životnom sredinom izuzetno su obimni i čine približno jednu trećinu ukupnog broja propisa unije u oblasti životne sredine zasniva se na načelima preventivnog delovanja, jer pre nego što šteta, odnosno zagađenje nastanu i ulaganje u prevenciju manje je svakako od ulaganja koje zahteva otklanjanje posledica na zdravlje pre svega, u zdravstveni sistem ili u otklanjanje posledica poplava ili požara, na primer.Odbor za evro-integracije Narodne skupštine, čiji sam član u okviru pregovora sa Evropskom unijom u svoju pregovaračku poziciju za Poglavlje 27, to je životna sredina i klimatske promene koje će po novoj metodologiji biti u klasteru broj 4 zajedno sa dugim povezanim poglavljima. Fondovi Evropske unije su nam dostupni za projekte iz ove oblasti. Naravno, mi je koristimo i koristićemo ih i narednih godina, a sve to sa ciljem, jer mi želimo da primenimo najbolje standarde koji postoje u zemljama koje su u ovoj oblasti ispred nas, a na to smo se obavezali kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i to je samo dodatni podsticaj. Od samog početka pregovora, okončanja procesa skrininga za ovo Poglavlje 27 koje sam već pomenula jasno je da je to poglavlje najkomplikovanije, najobimnije, najzahtevnije i naravno najskuplje.Postavlja se pitanje šta mi želimo da postignemo usvajanjem ovog zakona o kome danas govorimo, a to je da uredimo deponije, odnosno upravljanje otpadom, zatim sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, unapređenje sistema kvaliteta vazduha koji je nama izuzetno važan koji živimo u gradovima, zatim cilj usvajanja implementacije ovih propisa koje sam pomenula je i zdravija sredina u kojoj živimo, čistiji vazduh, voda, zemlja i hrana.Prethodni ministar u razgovoru sa nama prilikom usvajanja ove pregovaračke pozicije nije imao odgovore na pitanja koja smo mu postavljali, a ni rešenja za brojne nagomilane, mogu da kažem višedecenijske probleme, poput velikog broja divljih deponija koje se širom Srbije nalaze neposredno pored gusto naseljenih mesta, poput recimo, deponije u Kragujevcu i veliki broj dece živi u njenoj neposrednoj blizini.Značajan napredak obustavljanja odlaganja velike količine otpadnog mulja u reku Lepenicu u Kragujevcu i podnošenje prijave protiv odgovornih od strane inspekcije. Jedan od većih zagađivača u Kragujevcu je i gradska toplana koja će ove godine biti priključena na gas, što će u značajnoj meri popraviti kvalitet vazduha i nadam se da će i problem deponije biti uskoro rešen.Primetila sam da je za kratko vreme ministarka Vujović napravila značajne i konkretne aktivnosti, uklanjanja divljih deponija pre svega, ali ono što je možda još značajnije to je konkretan plan za osnivanje osam regionalnih centara centara za upravljanje otpadom, zatim niža cena priključaka na gas, prelazak kotlarnica koje koriste mazut i ugalj na gas ili bio masu u velikom broju opština u Srbiji i sve to će naravno direktno se odraziti na smanjenje aero zagađenja.Ovo su neki konkretni napreci koje želim da pohvalim i ja sam sigurna da će te vi u narednom periodu nastaviti da radite u istom pravcu. Hvala. Zahvaljujem.Preostalo vreme 17 minuta.Reč ima narodni poslanik prof. dr Marko Atlagić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine Republike Srbije doktore Orliću, poštovana ministarko Vujović sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, mi danas, evo privodimo kraju ovu raspravu o predlogu Zakona o klimatskim promenama.Moji prethodnici su to izuzetno dobro obrazložili. Dozvolite da kažem samo dve rečenice pored onoga što su već koleginice i kolege rekli da sa ovim ispunjavamo, ovim ovim zakonom i obavezu prema međunarodnoj zajednici, ali ujedno i usklađujemo naše domaće zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije.Poštovana ministarko, pošto je na izmaku naša rasprava, dozvolite ipak da kažem nekoliko rečenica šta je učinilo vaše Ministarstvo od kada ste vi na čelu tog Ministarstva. Veliki problem bio je otpad u Kovinu i to ste učinili ovih dana i rešili sa Pančevom.Ono što je nakon saniranja požara, pošto su kapije deponije u Kovinu bile zatvorene, ono što je potrebno za opštinu Kovin i ne samo za opštinu Kovin, nego i čitav Banat Banat to je dugoročno rešenje, o tome je govorila koleginica Božić, dakle dugoročno rešenje koje pripremate vi, vaše Ministarstvo i Vlada Republike Srbije. Ovo radi građana, da građani znaju.Vi ste gospođo ministarko sprečili ekološku katastrofu, posle što je izbio požar i na taj način i na toj deponiji što je dovelo do pojačanog zagađivanja vazduha.

otpadom.Ministarstvo je spremno da finansira u gradovima i opštinama probleme divljih deponija. Kad smo već na ekološkim problemima, uvaženi narodni poslanici, dozvolite da kažem da bivša vlast oličena u Draganu Đilasu za Evropu Đilašu, zajedno sa Borisom Tadićem, nije mario za ekološke probleme. Samo da podsetim građane Republike Srbije, ministar bivši, a bio je i predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, doktor Oliver Dulić nije vodio računa o ekološkim problemima.

isto tako je Dulić platio za oglašavanje u jednom dnevnom listu, verovali ili ne, poštovani građani Srbije, pola miliona eura. Treba videti ulogu Dragana Đilasa u ovoj raboti. Zatim, za izradu sajta - Očistimo Srbiju platio je 25.000 eura. Ovo ne kažem ja,

sazivu.Dakle, treba ispitati vezu Dragana Đilasa otkud mu pare na Mauricijusu, vezano za to i ne samo za to, da vas podsetim građani Republike Srbije, vi se sećate afere u Beogradu tzv. đubretarska mafija.

drugostepeni sud ih je oslobodio i sumnja se da je Dragan Đilas kao gradonačelnik imao svoje prste u tim poslovima. Đilas kao multimilioner otuđio je novac od građana Srbije i svakodnevno puni svoje račune, gle čuda na Mauricijusu, Švajcarskoj i ko zna gde još po kojim destinacijama.Zato su medijski napadi na predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića sve intenzivniji od strane sprege tajkunsko mafijaško politikanskih grupa o kojim sam ja često govorio u prošlom mandatu, bilo da su domaća ili inostrane provenijencije. Oni poštovani građani imaju samo jedan jedini cilj, srušiti Aleksandra Vučića i zaustaviti ubrzani proces modernizacije Srbije koju sprovodi Vlada Republike Srbije. Najveći broj uvaženih narodnih poslanika, većina građana Republike Srbije, a motor ubrzane modernizacije Srbije jeste naš predsednik Republike Aleksandar Vučić.Dok naš naš predsednik Aleksandar Vučić vraća ugled naše zemlje po svetu, sprovodeći politiku mira, sprovodeći politiku bezbednosti i čini nadljudske napore za ekonomski prosperitet naše zemlje i zdravlje svih naših građana, dotle Dragan Đilas puni svoje račune na Mauricijusu u Švajcarskoj i drugim dostignućima ko zna gde.Poštovani potpredsedniče dr Orliću u danu za glasanje ja ću dati svoj glas za ovaj zakon.Hvala. Hvala, profesore Atlagiću.Preostalo vreme za poslaničku grupu još 10 minuta.Reč ima narodna poslanica Milica Zahvaljujem.Uvaženi građani Srbije, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, uvažene koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana gospođo Vujović sa saradnicama, donošenje jednog ovakvog strateški važnog akta je značajno iz više razloga, ali pre svega, jer je i njegov cilj uspostavljanje sistema kojim bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte, a kako bi se izbegle opasne promene klime na globalnom nivou i nepovoljni uticaji ove ove promene.Zato je možda ovo najkompleksniji i najbitniji akt koji se našao u skupštinskom plenumu do sada, jer se tiče i sadašnjih i budućih generacija za koje svi mi ovde radimo.Ono što nas očekuje u naredne dve godine su usvajanje i sprovođenje dokumenata javnih politika, usklađivanje domaćeg pravnog normativa sa pravnim tekovinama EU i put ka otvaranju Poglavlja 27.Međutim, ono što je bitnije, pre svega, Srbija se od 2000. do 2020. godine, suočila sa nekoliko značajnih ekstremnih klimatskih i vremenskih događaja koji su prouzrokovali velike materijalne i finansijske gubitke, ali i gubitke ljudskih života.Gruba procena je da šteta od poplava, suša, šumskih požara i toplotnih talasa iznosi oko sedam milijardi evra za ovaj vremenski period, više od 70% gubitaka su povezani sa sušom i visokim temperaturama, dok su drugi glavni uzrok značajnih gubitaka zapravo bile poplave.Istovremeno, ovaj zakon daje smernice za ekonomski rast i razvoj, praćen smanjenjem emisije gasova sa efektom staklene bašte što će jako brzo postati jedan od zahteva međunarodnog tržišta, odnosno uslov uslov plasiranja proizvoda i konkurentnosti privrede i u tom smislu on je bitan za razvoj energetike, industrije i poljoprivrede, ali sa njim stvaramo i uslov za tzv. zelena radna mesta.Između

da pre početka rada pribave dozvolu, čime će se uspostaviti kontrola i ono što smatram dobrim rešenjem Zakona o klimatskim promenama je institut periodične revizije ovih dozvola.Takođe, putnička vozila koja su značajan izvor emisija ugljen-dioksida, ovim zakonom predviđa se obaveza prodavaca novih putničkih automobila da kroz kruženje tačnih, pouzdanih informacija o specifičnoj potrošnji goriva mogu uticati na izbor potrošača da kupuju putnička vozila koja troše manje goriva i time emituju manje ugljen-dioksida. Time se, istovremeno podstiče i proizvodnja takvih vozila.Ono što je bitno za naše građane je da znaju da je Vlada Republike Srbije kroz konkurse je subvencionisala kupovinu električnih i hibridnih vozila i da time podstiče građane na prelazak na ekološki čistija vozila.Ne treba, naravno zaboraviti da su u Srbiju zahvaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću došle investicije velikih svetskih kompanija koje se upravo bave proizvodnjom delova i komponenti za električna vozila.Uvažena

Problemi u ovoj oblasti ne postoje od kad ste vi ministarka ili od kada je na vlasti SNS, oni su višedecenijski.Zahvaljujući svemu što je učinjeno od 2014. godine, mi smo danas došli u fazu kada se okrećemo temi životne sredine i ekološki održivosti našeg razvoja, jer smo se izborili da nam nezaposlenost bude niska, a da plate kontinuirano rastu.Ali, svedoci smo da izgleda onima kojima je, recimo, Moravski koridor nepotreban, ali su im zato potrebni računi na Mauricijusu, ili kojima smeta izgradnja i otvaranje novih fabrika u Srbiji koriste svaku priliku da ovu temu što više ispolitizuju i iskoriste za sticanje jeftinih političkih poena.U Srbiji se, pa i u Čačku u poslednje vreme se puno priča o zagađenju vazduha i njegovim posledicama, ali se jako perfidno zaobilaze uzroci i niko od nas ne spori, baš kao i vi, da o ovoj temi treba što više govoriti, međutim, ovo pitanje, složićemo se svi, nekako je najaktuelnije tokom zimskih meseci kada se o standardnim zagađivačima se o standardnim zagađivačima vazduha pridruže individualna ložišta čiji broj nije utvrđen.Zato ja neću dalje nabrajati sve ono što su prethodno moje kolege rekle, a što je učinjeno za vrlo kratko vreme iz delokruga resora koji vi koji vi predvodite, ali ću reći da ću u danu za glasanje svakako dati podršku ovom Zakonu, a sigurna sam da će svi poslanici iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu pomoći na širenju svesti o značaju ove teme.Zahvaljujem. Zahvaljujem.Preostalo vreme poslaničke grupe je 40 minuta.Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, poštovana ministarka sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, cenjeni građani Republike Srbije, klimatske promene su globalni problem koji utiče i na Srbiju. Pošto su klimatske promene veliki problem, one zahtevaju odgovor kome svaka država mora da doprinosi u skladu sa svojim mogućnostima.Republike

korake koje će nas, ne samo približiti EU, nego imati brojne druge pozitivne efekte po građane naše zemlje i našu privredu.Ovaj zakon će nas ujediniti na zajedničkom cilju, jer nam je svima od koristi da ekonomski razvij bude čist i zelen, da generacijama koje dolaze ostavimo lepšu Srbiju nego što smo je zatekli, da se uhvatimo u koštac sa višedecenijskim izazovima, sada po prvi put sistemski, sistematično i zajedničkim snagama.Negativni uticaj klimatskih promena se ogleda u tome što Srbi iz godine u godinu beleže sve intenzivnije i učestalije epizode ekstremnih vremenskih prilika. To su suše, jaki toplotni talasi, poplave, setimo se samo poplava 2014. godine.Procene godine.Procene pokazuju da štete i gubici izazvani ovim elementarnim nepogodama iznose oko sedam milijardi evra od 2000. godine, do danas. Zato pitam, zašto se žuti tajkuni koji su bili na vlasti od 2000. do 2012. godine, nisu bavili pitanjem klimatskih

Kao što je rekla Državna revizorska institucija u svom Izveštaju 2011. godine, Oliver Dulić je iz budžeta nenamenski potrošio 47 miliona dinara na ime reklamiranja akcije – očistimo Srbiju. Zatim je bez tendera omogućio slovenačkoj firmi „Nuba invest“ da dobije milionski posao postavljanja optičkih kablova širom naše zemlje.Tadašnji ministar finansija Mlađan Dinkić je iz Fonda za zaštitu životne sredine potrošio 1,1 milijardu dinara na uvoz 140 tona plovnih akumulatora i 13 tona starih guma, a znamo zašto mu je to trebalo.Takođe, trebalo.Takođe, Dulićevo ministarstvo je u tom periodu od 2008. do 2012. godine potpisalo dva ugovora vrednosti 475 hiljada evra sa firmom "Njuz vol" o reklamiranju akcije „Očistimo Srbiju“

otac bivšeg ministra, je avgusta 2010. godine dobila posao za sanaciju deponije u Subotici, vredan 47 miliona evra, a takođe je Oliver Dulić i 2010. godine isplatio 16,8 miliona dinara iz Fonda za zaštitu životne sredine očevoj firmi "DG kompani".Tako su radili i oni do 2012. godine, a ovako radimo mi danas na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Evo samo nekih informacija za naše građane o radu Ministarstva zaštite životne sredine. Za manje od šest meseci, od formiranja nove Vlade, ja čestitam ministarki na 24. decembra 2020. godine doneta je nova uredba o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koje imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor za unutrašnje sagorevanje pokreće i električni pogon. To su hibridni motori. Prema nekim predviđanjima, do 2050. godine ulicama će prolaziti samo hibridni ili električni automobili.Ministarstvo životne sredine je raspisalo 1. februara 2021. godine tri javna konkursa kojima je predviđeno ukupno 400 miliona dinara dinara za podršku lokalnim samoupravama u realizaciji projekata koji imaju za cilj smanjenje zagađenja vazduha.Što se tiče upravljanja otpadom, u regionalni centar "Duboko" transportovano je preko 10 hiljada kubika otpada iz Potpećkog jezera.Sa Kancelarijom za javno ulaganje Republike Srbije zaključen je memorandum o zajedničkoj saradnji i priprema se projektna i tenderska dokumentacija za projekte izgradnje, rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i izgradnju kanalizacione mreže u 28 lokalnih samouprava, od kojih je i opština iz koje ja dolazim, a to je opština Negotin. Mogu da kažem da imamo sjajnu saradnju sa Ministarstvom životne sredine.Usvajanje zakona nije važno samo da bismo ispunili obaveze prema EU i međunarodnoj zajednici, nego i zbog odgovornosti prema građanima Srbije.U danu za glasanje podržaću Predlog zakona o klimatskim promenama, što pozivam i moje kolege da učine iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – za našu decu.Hvala. Živela Srbija! Zahvaljujem, gospodine Boškoviću.Dame i gospodo narodni poslanici, ovim smo iscrpeli listu prijavljenih za reč.Sada pitam da li se neko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ili neko ko nije iskoristio pravo iz člana 96. javlja za reč? (Ne.)Ako ne, završnu reč daće ministarka gospođa Irena Vujović.Izvolite. Hvala, predsedavajući.Poštovani poslanici i poslanice i, pre svega, poštovani građani Republike Srbije, pratila sam pomno raspravu oko Predloga zakona o klimatskim promenama i ono što želim na samom početku jeste da vam se izuzetno zahvalim na učešću u raspravi oko pomenutog zakona i na tome kako ste na najbolji i mogući način približili građanima važnost istog.Takođe, slušala sam lokalnim problemima, o gradovima i opštinama iz kojih i dolazite, a takođe sam iznenađena informisanošću i pomnom praćenju rada Ministarstva.Dakle, moja dužnost je da radim svakog dana sve više i više i ne samo moja, nego čitavog tima koji je danas ovde sa mnom, a naravno i oni koji su u Ministarstvu. Pokušaćemo da promenimo sistem i radimo već na tome. Zadali smo ambiciozne ciljeve koje možemo da ispunimo.Danas se ovde govorilo o problemima koji datiraju 20, 30, 50 godina. Mi ćemo se svakako potruditi da veliki broj njih upravo i rešimo i da napravimo jasan plan kako idemo ka rešavanju tih problema.Mogućnosti ove godine su svakako i velike. Budžet Republike Srbije za Ministarstvo zaštite životne sredine je veći nego prethodnih godina, ali po prvi put imamo mogućnost da koristimo kredite koji se odnose na velike kapitalne projekte koje ćemo uraditi.Mi imamo mogućnost da koristimo kredit od Evropske banke, Saveta Evrope u visini od 200 miliona evra za fabrike za preradu otpadnih voda. U 28 jedinica lokalne samouprave ćemo upravo uraditi iste, ali ono što je važno jeste da, pored fabrika za preradu otpadnih voda, ćemo raditi i prateću kanalizaciju, primarnu i sekundarnu. Svakako, to je i preduslov za bolji život i viši standard svih građana Srbije.Problem otpada koji se nameće svakodnevno, problem upravljanja čvrstog otpada. U osam regiona ćemo graditi regionalne i reciklažne centre. Oni će obuhvatiti preko 50 opština.Ja sam ovde danas u raspravi čula da se pominje broj 30, ali moram da vas ispravim. To je značajan značajan podatak za sve nas. Dakle, preko 50 opština će biti uključeno u isti. Dakle, Evropska banka za obnovu i razvoj 100 miliona evra predviđa za realizaciju ovih projekata.Takođe, kada govorimo o Evropskoj banci za obnovu i razvoj, imamo i liniju kredita od 20 miliona evra, kojim ćemo promeniti čitavu gradsku kotlarnicu u gradu Kragujevcu. Mogli smo da čujemo ovde da je veliki problem aerozagađenje u Kragujevcu, a isto tako i deponija u Kragujevcu.Dakle, zahvaljujući ovim kreditima ćemo promeniti izgled Srbije. Naravno da su za sve ove projekte neophodni vreme i pre toga su bila neophodna i sredstva koja smo sada obezbedili. U toku je projektovanje. Uskoro očekujemo i realizaciju projekata koji će značiti za razvoj Srbije.Ono što moram da napomenem jeste kada govorimo o planovima Ministarstva koji su planirani za 2021. godinu. Imali smo, kao što ste i svi ispratili, konkurse koji su značajni zbog aerozagađenja, koje su mnogi od vas pominjali danas kao jedan od najvećih problema u zemlji.Takođe, višedecenijski problem, ali isto tako moram da istaknem da mi taj problem rešavamo na jedan potpuno nov način i pristup, kakav nije bio praksa prethodnih godina. Dakle, odvojili smo značajna sredstva iz budžeta za zamenu kotlarnica, pravnih lica i individualnih domaćinstava.Moram da napomenem da se veliki broj gradova i opština javio na konkurs i to znači da je svima tema životne sredine jedna od gorućih i svakako da ne možemo svima da izađemo u susret, da neke opštine nisu imale projekte, ali ja moram da napomenem da mi nećemo odustati, da je ovo prvi korak u rešavanju problema.Niko više ne bi želeo od mene same da mogu da izađem u susret svim tim zahtevima. Verujte mi da mi je to motiv i cilj, ali isto tako moramo raditi i korak po korak. Dakle, u odnosu na sredstva, u odnosu na projektnu dokumentaciju, mi ćemo u narednom periodu odneti značajne projekte u mnogim opštinama.Mi smo ovde danas čuli za probleme na lokalnim nivoima. Dakle, pominjalo se pominjalo se i pošumljavanje, naročito kada je u pitanju Vojvodina. Dakle, jeste da je procenat izuzetno nizak kada govorimo o pošumljenosti Vojvodine. Pominjali su se i Srbobran i Temerin, ali moram da kažem da upravo putem konkursa i preliminarne liste koja je izašla i Temerin i Srbobran su konkurisali konkurisali i upravo će se i taj konkurs realizovati. Dakle, pošumljavaće se i Srbobran i Temerin.Naravno da se govorilo i o tome da li je pošumljavanje dovoljno u borbi sa aero-zagađenjem. Nije, normalno da nije, ali zato radimo na više koloseka paralelno i trudimo se da uđemo u tu borbu što aktivnije.Ono što je važno, da zaštita životne sredine, svakako prepuno problema koji su nas zatekli i svakodnevna je i borba, ali isto tako su glavni saveznici građani Republike Srbije.Vi ste danas, još jednom ističem, omogućili da i građani Republike Srbije budu svesni tih problema i da zajednički podignemo svest. Isto tako smo pričali o edukaciji na kojoj svi mi moramo da radimo kada govorimo od najmlađih pa do najstarijih. Mislim da ćemo zajednički uspeti u tome.Takođe se govorilo i o stvarima koje mene izuzetno raduju, a možda i nisu vidljive na prvi pogled, a to je pojačana kontrola i monitoring i inspekcija u raznim oblastima životne sredine. Naravno Naravno da je svima za cilj da privreda raste i razvija se, ali moj cilj je, zarad očuvanja životne sredine i zadatka koji mi je poveren, upravo da svi ti privrednici rade u skladu sa zakonom, kada govorim o upravljanju opasnim otpadom. Dakle, ukoliko hoćemo da smanjimo aero-zagađenje, ukoliko hoćemo čistije reke, čistiju zemlju, moramo da uđemo u borbu i sa tim.Pominjale su se razne firme. Ono što je moja dužnost jeste da kažem da ne da ne postoji privrednik koji će biti preskočen i nema zaštićenih u toj akciji, da se zahvalim inspekciji koja svakodnevno radi, ekološkoj inspekciji Ministarstva, dakle, i ona koja ima ima određene ogranke po gradovima u Srbiji, dakle, oni su svi i svakodnevno na terenu i po svakoj prijavi trudimo se da sve raspoložive kapacitet upravo i pružimo građanima. Dakle, pojačaćemo kontrolu, sve zarad zdravije životne sredine.Takođe, sredine.Takođe, ono što je izuzetno važno jeste da pomenem i gradove koje ste i vi pominjali, a to su i Leskovac i Pančevo i Čačak i svi gradovi koji će dobiti sredstva zaključkom Vlade, dakle, transferom i namenskim sredstvima, kako bi završili poslednje faze mnogih i velikih projekata koji se i tiču upravljanja čvrstim otpadom i deponijama. Moj uslov je bio kada sam razgovarala sa predstavnicima tih jedinica lokalne samouprave da svi ti projekti budu i završeni u ovoj godini.Dakle, još jednom ističem da je neophodna saradnja sa jedinicama lokalne samouprave i da mi po prvi put u Ministarstvu imamo odeljenje koje se upravo i bavi time, zato što se ekologija i sprovodi na lokalu.Dakle, neophodno je da jedinice lokalne samouprave donesu kratkoročne i dugoročne planove i o kvalitetu vazduha i upravljanju otpada i otpadnih voda isto koje je formirano u Ministarstvu daje već značajne rezultate, imamo svakodnevnu komunikaciju, a samo i na taj način možemo da ubrzamo rad i da unapredimo rad i svakako zahvaljujući i tom odeljenju smo i promovisali konkurse. Pričali smo o tome u medijima i svako od vas je učinio upravo to da u vašu opštinu stigne i neki projekat.Želim

važan i da je ovo sam početak, obzirom da imamo u planu donošenje i novih zakona, izmene i postojećih, sve kako bi bili brži i efikasniji.Hvala vam. Zahvaljujem ministarki Vujović i timu iz Ministarstva i pridružujem se čestitkama na dosadašnjim rezultatima.Radujemo se svakako prilici da nastavimo saradnju i kada je reč o pripremi novih zakona, a o ovome ćemo raspravljati i u pojedinostima dana.Hvala svima koji su učestvovali u današnjoj raspravi.Zaključujem načelni pretres.Nastavljamo sa radom sutra u 10.00